ne samo vezano za institucionalni okvir ili za normu koju svakako primenjujemo. Drago mi je da ste pohvalili sve nastavnike, nastavno, vannastavno osoblje, naravno, i decu koja su pokazala veoma visok stepen odgovornosti u ovih praktično godinu i po dana vanrednih okolnosti.Sa aspekta analize koju smo radili, dakle ne govorim sada o normama i naravno da postoje ta rubna područja, ne samo u kraju odakle vi dolazite, nego širom Republike Srbije, analize su pokazale, a referentni zavod je ta istraživanja radio, da 1,3% učenika u osnovnim školama nisu imali adekvatne alate ili uređaje za praćenje onlajn nastave. U srednjim školama je to malo manje, dakle 0,9%.Činjenica da je juče, na primer, u 1.247 osnovnih škola širom naše Republike pristupilo od 68.000 učenika 98,55% đaka 98,55% đaka ispitu za srpski ili maternji jezik i književnost govori u prilog tezi da su te cifre zaista pokazatelj da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije, interresorna saradnja sa Ministarstvom trgovine, telekomunikacija, na primer u nekom prethodnom periodu, dakle u nekom ranijem vremenu, u prethodnoj godini, izuzetno pomogla da dođemo upravo i do uređaja koje će omogućiti da deca prate nastavu u vanrednim okolnostima, ali na način koji će korespondirati i sa tim procesom sticanja znanja i savladavanja tih obrazovnih sadržaja, kako bi mogli da budu referentni, pripremljeni da izađu na te ispiteU tom smislu, zaista ne vidim načina da bilo kakvom uredbom ili pravilnikom, nešto što je sada u toku, a u toku imamo i završne juče, danas i sutra za male maturante, takođe upise na visokoškolske ustanove, odnosno prijemne za visokoškolske ustanove koji počinju na Vidovdan i traju negde do 3. jula, na neki način stavljamo u nepravičan ili nepravedan položaj onu ogromnu i dominantnu većinu u odnosu na one koji su eventualno imali tih problema.Podsetiću vas da smo imali, takođe, i RTS planetu i sve ostale platforme koje su služile kao alat upravo za one u početku korona virusa, a koji nisu imali te digitalne uređaje, a takođe ću dodati da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pre izbijanja korona virusa osposobilo i opremilo 10.000 digitalnih učionica. Ove godine će to biti još 10.000 i, nadam se, do kraja kalendarske ili početkom iduće godine još 11.500 digitalnih učionica na čitavoj teritoriji Republike Srbije.Pomenuo sam Ministarstvo telekomunikacija koje je zaista pomoglo sa operaterima da imamo besplatan internet i da vaj-faj dođe praktično do nekih 85% škola širom naše Republike i u tom smislu razumem vaše pitanje i ukoliko je bilo nekih problema, svako onaj ko je imao problema sa našim stručnim uputstvima je imao mogućnost, bilo da se radi o deci ili o nastavnicima, da se preko školske uprave obrate na vreme i da ukažu na tu problematiku i da taj problem saniramo. Mnogo tih problema smo i sanirali u nekom prethodnom periodu. Ono što mogu zaista

Uvaženi poslaniče, prvo, mislim da treba da kažem vezano za ukupnu situaciju, vezano za koronu, za Srbiju. Mi se nalazimo u jednoj fazi situacije pod kontrolom, ali ta situacija ne može da podrazumeva da možemo da dođemo do potpunog opuštanja, jer stvarno nemamo valjane razloge za to. Obrazložiću i zašto. Krenuću od toga što ste pitali vezano za posete bolesnicima u bolnicama.Za sada to nije bezbedno. Nije bezbedno iz više razloga. i dalje imamo, svaki dan registrujemo korona pozitivne. I dalje imamo pacijente koji leže trenutno u bolnicama koje su predviđene za to, korona bolnicama, ali imajte na umu da se pojavljuju pacijenti koji završe u nekoj drugoj bolnici i posle nekog vremena postanu korona pozitivni, odnosno dođu u bolnicu, a simptomi se ispolje posle dan, dva ili tri, onda se urade testovi i te pacijente moramo da premestimo u kovid bolnice.Znači, krajnje jednostavno, nije bezbedno ni za pacijente koji leže u bolnici, nije bezbedno ni za one koji bi došli u posetu. To je jedini razlog. To je bezbednost i jednih i drugih. Čim se bude stvorila pozicija, mi možemo da dođemo u tu fazu da dozvolimo posete. Ne postoji ni jedan drugi razlog.Da bi došli u tu poziciju, ja apelujem još jednom na sve, svi treba da shvate jednu činjenicu, a to je da mi nismo završili sa koronom, da svaki dan imamo manji ili veći broj pacijenata koje otkrijemo da su pozitivni. Imamo broj pacijenata koji odlazi na bolničko lečenje. Imamo pacijente koji su na respiratoru, koji su u teškom stanju i nažalost imamo pacijente koji umru. Prema tome, ako to nije dovoljna opomena da nije vreme za potpuno opuštanje, razmislite o sledećoj stvari.Preko 99% pacijenata koji se sada razboli od korone ili leži u bolnici nije vakcinisano, nisu vakcinisani i pored toga što je država Srbija obezbedila dovoljan broj vakcina i obezbedila različite vakcine da možete da birate. Znači, imamo jednu ozbiljnu ne odgovornost. Zamislite samo da smo u situaciji, kao što su neke druge zemlje da nemaju dovoljno vakcina i da ne mogu da biraju vakcine. Možete da zamislite kakav bi bio pritisak – kakva je to država koja nije obezbedila, koja ništa nije uradila, a mi bi se svi vakcinisali.Sada kada je država sve to obezbedila imate jednu neozbiljnost da jednostavno zbog neke priče - rekla kazala bez ijednog dokaza, bez ijedne činjenice ili jednostavno - što ja da se vakcinišem, vakcinisaće se neko drugi, pa će to biti dovoljno da se zaštitim i ja i da zaštiti sve.Dragi građani, to apsolutno neće biti dovoljno i ako mislite da će to da prođe, a da se ne vakcinišemo, da se ne vakcinišu mladi, računajte na sledeći talas, ali onda nemojte molim vas da izađete i da kažete – e, ovo je kriva država, ne znam popustila je mere, uradila je ovo, uradila je ono. Država svakog dana prati situaciju, prati te brojeve i gleda šta može, iako mi ne izlazimo sad zvanično sa sednicama Kriznog štaba i da vi vidite koliko se radi, šta se radi, a svakog dana se radi procena i po kovid bolnicama i po ostalim bolnicama, da vidimo šta možemo da uradimo, jer tu situaciju ako ispustite iz kontrole u 24 časa, 48 sati teško ćete posle staviti pod kontrolom.Mi nismo neozbiljni ljudi. Ako ne pričamo o tome, ako ne izveštavaju novinari u koliko se sastavimo, šta radimo i analiziramo, nemojte da mislite da to ne radimo.Druga radimo.Druga stvar, ljudi, setite se samo vaših prijatelja, rodbine, komšija koji su sve ovo vreme trpeli čekajući da idu na preventivne preglede, čekajući da idu na redovne preglede, čekajući da idu na procedure koje su mogle, koje nisu bile hitne. Ljudi, dajete da izađemo njima u susret. Mi moramo da se posvetimo njima. Morali smo da odmorimo zdravstvene radnike koji su radili u kovidu, da ih vratimo u ovaj sistem da pomažemo ljudima, jer ćemo imati ogroman broj oni koji će zbog neodlaska na preventivne preglede, na neke druge preglede, na dijagnostičke procedure, koji će zapustiti svoje zdravstveno stanje i doći će u stadijum kada ne možemo da im pomognemo, a osnova medicine je preventiva i da omogućimo što više kapaciteta od primene zdravstvene zaštite, domova zdravlja, ambulanti, sekundarnih bolnica da prime te pacijente, da ih na vreme dijagnostikujemo, da bi mogli da ih izlečimo i da reše svoj problem. Nije samo korona centar sveta.Prema tome, apel na sve. Naravno i kada budemo pustili posete, pa pustićemo prve zone koji su vakcinisani, koji imaju dokaz da su vakcinisani, da mogu da uđu, koji su zaštićeni i one koje imaju dokaz ili da su preležali skoro, da ima antitela ili sl.Ne sl.Ne možemo, svaka čast demokratiji, svaka čast sudskim pravima, svaka čast, ljudi, shvatite, mi bez dovoljno vakcinisanih ne možemo da izađemo iz ovog problema.Rade se analize da li će biti treća doza, da li ćemo ići u kompletnu revakcinaciju. Početkom jula imaćemo prve rezultate oko te treće doze. Da ne ulazim ja sada preterano, mislim da će to Sada ova istraživanja što su rađena, rađena su sa trećom dozom između sedmog i devetog meseca. Gledao sam te rezultate 100% zaštićenost. Ali, ljudi ako se ne vakcinišete nula posto je zaštićenost. Između 100% i nula, razmislite šta je. Mladi, okej, imamo ovu trenutnu situaciju, svi smo se uželeli života, ali ljudi šta je problem da se vakcinišemo kada je dokazano bezbedna je vakcina, nema nikakvih posledica, nema ničega, a daje rezultat da se ne razbolite ili ako se slučajno razbolite da su to minimalne posledice.Da li je moguće da nama odgovara ova situacija i ova agonija da traje što duže, sa neizvesnošću da čekamo sledeće mesece?Moje mišljenje da vam ja kažem, znate vi gde je jesen, ako nastavimo ovako da se ponašamo da se ne vakcinišemo i da je ponašanje na nivou, kao da korona ne postoji, nemojte u nedeljama da nam dođe do pogoršanja stanja i da bude nekog iznenađenja – znate, pa što nam niste rekli. Pogledajte šta se dešava u Rusiji. Pogledajte šta se dešava u drugim zemljama. I tamo je leto. Pogledajte šta se dešava u zemljama koje su više od nas vakcinisali. Mi smo na 17% vakcinisanih do 30 godina. U Americi, možemo da mislimo šta god hoćemo, do 30 godina preko 30% je vakcinisanih.Krajnje je jednostavno. Upotrebite svoj uticaj, predstavnici ste naroda, razgovarajte sa ljudima. Tu smo da razjasnimo sve dileme koje postoje, ali nemojte samo da bude lenji, da nam je teško da objasnimo da iz problema ne može da se izađe dok se ne vakcinišemo i da nam stoje vakcine a da mi čekamo kada će nam se vratiti problem jer nas jednostavno mrzi ili nam prija priča rekla kazala i teorija zavere.Još jednom apelujem na sve. Trenutno se nalazi u toj situaciju. Učinite ono što je do vas da nam situacija bude bolje da posle žalimo što nismo uradili ranije. Zahvaljujem svima.

pitanja dolaska naših ljudi iz dijaspore, ali bih želela da se nadovežem na sve ovo što je govorio ministar zdravlja Zlatibor Lončar.Zaista je ministar Lončar u potpunosti u pravu i ja ne znam više na koji način da da utičemo, da apelujemo, da molimo pre svega mlađu populaciju da se vakciniše. Zaista se danas u Republici Srbiji ponašamo kao da korona više ne postoji, ali to nije tako i ako nastavimo ovako da se ponašamo, a da se više niko ne vakciniše zato što se manje više zaista danima već više niko ne vakciniše, vakcinišu se stranci u Republici Srbiji, onda je neizbežno da ćemo mi videti neizbežno da ćemo mi videti uskoro, plašim se, nadam se nešto kasnije nego što mislim, ponovo porast brojeva zato što mi u ovom trenutku i dalje imamo 48% punoletne populacije vakcinisane. Mi ne možemo da pređemo tih 48% i vi znate da ja o tome pričam već, mislim, preko nedelju dana.Tu smo se zaglavili na 48%. Mi ne možemo da stignemo do dva miliona i 600 hiljada ljudi vakcinisanih i to je neverovatno i to je zaista neverovatno. Znači, 48% populacije vakcinisane ne može da štiti 100% populacije. Ne postoji način, ne postoji matematika. Ne može 48% ljudi da zaštiti čitavu populaciju. To je frustrirajuće i katastrofalno je i zaista molba svima nama još jednom ako možemo da pričamo sa ljudima koje znamo, sa rodbinom, sa komšijama da apelujemo, da kažemo – ljudi ako ponovo krene, onda je to propast za sve nas nas i za mentalno zdravlje nacije, za našu ekonomiju koja u ovom trenutku odlično raste i koja je zaista žilava i odlično se privreda bori. Da ne pominjem zdravstveni sistem, da ne pominjem zdravstveni sistem i kako i šta da kažemo tim ljudima ako ponovo treba da se vrate u kovid sistem.Mi u ovom trenutku imamo samo 37 lokalnih samouprava koje su prešle 50% vakcinisanih od ukupne punoletne populacije u tim lokalnim samoupravama. Tu recimo imamo nekoliko gradskih opština u okviru Beograda, tako da i njih brojimo. Bez toga bi bilo dosta manje i imamo 7 lokalnih samouprava koje su blizu i koje očekujem da, nadam se, možemo za nekih 48 ili 72 sata da kažemo da su i one ušle u tu grupu od preko preko 50% vakcinisane punoletne populacije. To je ukupno 44%.Mi u ovom trenutku imamo 17 lokalnih samouprava u Srbiji koje su i dalje ispod ili ispod ili oko 30% vakcinisanih. To je katastrofa. U tim lokalnim samoupravama je pitanje dana kada će početi da rastu ponovo brojevi. Ali, velika pohvala narodni poslaniče i za vaše Prijepolje. Prijepolje je u toj grupi preko 50% vakcinisanih. U prvih 10 po brojevima, odnosno procentima vakcinisanih, pored centralnih gradskih opština u Beogradu, tu je i Priboj, Niš, Bosilegrad.

Novi Pazar stoji na nekih 22%, ali to vidite i po brojevima i ne samo hospitalizovanih, nego od ukupno zaraženih. Novi Pazar je i dalje lokalna samouprava sa uvek među najvećim brojem novozaraženih i po apsolutnim brojevima.Tako da ovde moramo nešto da uradimo i molim sve nas da pričamo, jer to više nije politička odgovornost, to je i građanska odgovornost za sve nas da pričamo, da apelujemo na ljude da pokušamo zaista da podignemo ovaj procenat i da imamo više ljudi koji će razumeti da njihova građanska dužnost ne samo da štite sami sebe, već da štite sve ostale i ovu zemlju i da ovde popravimo. S tim u vezi, nekako je i dolazak naših ljudi iz dijaspore.Znate, uskoro će biti situacija da će većina zemalja, svakako Evrope, imati više vakcinisanih nego Srbija, pa tako da će i kod njih, iako mi imamo mnogo više vakcina, imali smo ih mnogo pre, možemo i strance da vakcinišemo, mogli smo i da doniramo regionu, što je sve super, zato što na kraju krajeva i dok svi nisu bezbedni niko nije bezbedan, tako da je velika verovatnoća da će naša dijaspora dolaziti iz zemalja koje bolje stoje od nas u tom smislu, i u tom smislu neće postojati opasnost kakva je nekada postojala.U ovom trenutku na snazi su takve mere da iz naše dijaspore, iz zemalja regiona, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali i susedne Bugarske i Albanije može slobodno da uđe, da imamo potpisan ugovor sa velikim brojem zemalja odakle mogu takođe da uđu ili sa potvrdom o vakcini. Ukoliko nemaju potvrdu o vakcini, bilo da su tamo primili ili su došli ovde, pošto smo posebne programe vakcinacije za dijasporu organizovali da vide da nismo zaboravili na njih i da im i nekako matica na na taj način pruža podršku posebno u vreme kada je Srbija imala vakcine, a skoro niko drugi nije. Dakle, dosta je njih došlo i vakcinisano, ali i oni koji su vakcinisani u inostranstvu mogu bez problema da uđu u Republiku Srbiju.

verujem da ćemo u zavisnosti od toga kako će to ići mi to takođe dodatno relaksirati zato što ponovo kažem u nekim od tih zemalja će biti nažalost verovatno ako se mi malo ne uozbiljimo stabilnija situacija nego kod nas, ali videćemo. Mislim da ovo leto neće biti ni približno problem kakav je bio tokom korona virusa i čak i u ovom trenutku da se ništa ne promeni veliki deo njih može normalno da uđe u svoju zemlju. Hvala vam mnogo.

Hvala.Hvala predsednici Vlade na odgovoru, hvala ministrima. Hoću da istaknem da je pre određenog vremena predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić veći broj ministara poseti opštinu Prijepolje i da im se zahvalim. Hoću da istaknem predsednice Vlade, da su vaši ministri jako aktivni, da posećuju opštine. Ne mogu da se setim da je u tako kratkom vremenskom periodu toliko ministara dolazilo i posetilo razne opštine u tom regionu. Hoću da im odam priznanje, ali i da dam podršku da se tako nastavi. Ne samo kada je taj deo naše zemlje u pitanju, već kada su druge opštine naše zemlje u pitanju, jer samo taj direktni kontakt sa građanima može da nam pomogne da imamo jednu dobru politiku, da se ne otuđimo od građana, da vidimo šta su konkretni problemi.Nije kod nas na Balkanu vest da nešto ne funkcioniše, vest je da stvarno stvari počinju da funkcionišu, da se dogovori poštuju, da imamo realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, kao što ste i rekli, auto-put prema Crnoj Gori, prema Sarajevu, gasovod stiže do Tutina. To su neke velike stvari koje su deo naših političkih dogovora na koji smo mi ponosni. To je razlog zašto zaista u potpunosti podržavamo politiku i predsednika države i vaše Vlade.Dobio sam dosta poziva iz Bih od pripadnika od pripadnika mog bošnjačkog naroda, da se zahvalim predsedniku države, vama na donaciji vakcina i na mogućnosti da se ti ljudi vakcinišu u našoj zemlji. Mislim da je to najbolji dokaz politike pomirenja u regionu, politike koja se između ostalog nalazi u nazivu naše stranke i koju promoviše i lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić. Hvala. **Ivica nego što dam reč sledećoj poslanici, ja bih se izvinio svima i premijerki i članovima Vlade i vama narodnim poslanicima, zajedno sa Vesnom Marković idemo na put u Berlin zbog sastanka sutra sa predsednikom Bundestaga, tako da će potpredsednici nastaviti dalje da privedu ovu sednicu kraju.Reč ima Nataša Mihajlović Vacić. Hvala predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Uvažena predsednice Vlade sa ministrima i ministarkama,

Možda će dobiti ideju da dopuni, ukoliko je nešto propustila da kaže.Naime, učestvovali ste na Međuvladinoj konferenciji Srbija-EU u Luksemburgu i doneli više nego dobre vesti o pristupnim pregovorima u procesu pridruživanja EU.Na toj konferenciji kao što znamo potvrđeno je da je praktično otvoren klaster 1 u okviru nove metodologije, mediji prenose da je reč o klasteru o osnovnim vrednostima koje obuhvata poglavlja koja se tiču vladavine prava, ekonomskih kriterijuma, funkcionisanja demokratskih institucija, reforme javne uprave, javnih nabavki, statistike, kao i finansijske kontrole.Reč je o poglavljima koje je Srbija otvorila još ranije, a koja u novoj metodologiji pripadaju istom klasteru. Mislim da je važno zbog građana i građanki Srbije da napomenem da je evropski komesar za proširenje na kraju konferencije rekao da postoji značajan napredak Srbije i da to stvara novi momentum i najavio ubrzanje procesa pristupa Srbije EU tokom slovenačkog predsedavanja.Slažem se i sa onim što ste maločas rekli da mi reforme treba da sprovodimo i da ih sprovodimo pre svega zbog nas, a ne po nečijem nalogu, pa vas molim da nam pojasnite i date dodatne informacije o tome šta nova metodologija tačno znači i šta je ono što smo mi sebi zacrtali kao prioritete i ciljeve u narednom periodu i šta će biti naš fokus na

vam.Dakle, to objašnjenje šta nova metodologija tačno znači ću prepustiti ministarki Joksimović, zaista, verujte, izuzetno kompleksno, ali znam da je Srbija ne samo prva zemlja koja je prihvatila novu metodologiju jasno i glasno, što su svi pozdravili na Međuvladinoj konferenciji već i pored toga Srbija je prva i u ovom trenutku jedina zemlja koja je uskladila svoju administraciju toj metodologiji, u smislu da smo mi na Vladi 15. aprila usvojili potpuno drugačiji koordinacioni tim, odnosno drugačiji mehanizam rada koordinacionog tima, gde imamo po jednu osobu zaduženu za svaki od šest klastera, gde je ministarka za evropske integracije takođe i glavni pregovarač.Ono

ljudi koji vode te klastere, dakle, vode pregovore u okviru tih klastera. Pokazali smo da je Srbija ne samo deklarativno prihvatila, nego da smo je razumeli i da smo spremni u potpunosti za njenu implementaciju.Pored

i da smo u tom smislu iznenadili EU. Neverovano mi je koliko neki ljudi i neki tajkunski mediji jednostavno ne mogu da prihvate da je Srbija danas drugačija zemlja i da i kada vam neko postavi neku lestvicu da vi preskočite tri puta više. Zaista, tako je izgledala ta vladina konferencija.Mi smo u roku od nepunih dva meseca završili čitave pregovaračke pozicije izuzetno izazovno poglavlje 16 – Poreska politika i to je završilo Ministarstvo finansija. Poglavlje 15 – Energetika to je završilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Završili konsultacije ponovo uz ogromnu podršku vas narodnih poslanika i ovog parlamenta. Konsultacije sa Nacionalnim konventom, predali te pregovaračke i završili neke stvari koje su bile, u stvari, preduslovi za otvaranje tih klastera, kao što su izmene i dopune Zakona o akcizama, usvajanje Akcionog plana za razdvajanje ne samo „Srbijagasa“, nego čitavog gasnog sektora, Akcioni plan za obavezne rezerve nafte i naftne derivate.Dakle, zaista smo se kolokvijalno ubili od posla. Sve to završili i mislim da to niko iz Evropske unije, Evropske komisije, njihove administracije nije verovao. Tako da smo mi nekako završili taj deo posla i mi sada možemo da čekamo da praktično do kraja godine oni odluče ili ne da otvore ta dva klastera, ali mi smo naš deo posla kompletno završili za čitava dva klastera.To je neverovatan uspeh i pokazatelj koliko možemo i brzo i kvalitetno da radimo i u tom smislu nisam sigurna, nego sam videla svojim očima koliko smo ih iznenadili.Što se tiče naših daljih prioriteta, apsolutni prioritet ostaje vladavina prava. Apsolutni prioritet. Dakle, sve ono što radimo i u oblasti pravosuđa, ustavnih amandmana, saradnje sa GREKO-m, Grupe zemalja u okviru Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, slobode medija, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, saradnje sa nezavisnim institucijama, dijaloga sa organizacijama civilnog društva i pre svega kroz Nacionalni konvent, ne znam da li sam rekla sloboda medija, ako vam kažem dva puta reći ću i tri puta, privođenje kraju rada na Nacionalnoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina.Dakle, sve te stvari je ono, naravno izuzetno važni zakoni ponovo i u oblasti osnovnih prava kojima se pre svega na kraju krajeva bavi i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i na zaista odličan način ministarka Gordana Čomić, ali izuzetno važni zakoni da donesemo i zakon o, odnosno izmene i dopune Zakona i o Ombudsmanu, Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja. Zakon koji moramo da donesemo do kraja godine je Zakon o elektronskim komunikacijama koji mnogo kasni.To su sve neke stvari koje su nama, ali to ostaje naš apsolutni prioritet i nešto čime ćemo nastaviti da se bavimo, ne samo mi u Vladi, već znam da je zato izuzetno zainteresovan, kao što je ministarka Joksimović rekla, i predsednik Aleksandar Vučić, i da nas svako malo poziva na sastanke da ga izvestimo o tome šta smo kao Vlada uradili, šta je još ostalo da se radi. Tako da ja očekujem isti tempo ili nešto čak malo jači tempo do kraja godine. Hvala vam mnogo na pitanju. Zahvaljujem na pitanju.Više puta sam govorila o novoj metodologiji, ali razumem da to nije tako, hajde da kažem, možda ni zanimljiva za širu javnost tema, ali je vrlo važna. Zato što ona zaista uokviruje proceduralno i politički jedan proces koji je zapravo vodeći proces, dakle, strateški prioritet Vlade Republike Srbije, ne samo spoljnopolitički, već i u onom delu reformi koje su zaista deo naših najvažnijih unutrašnjih reformi.Pokušaću ukratko da pojasnim. Nova metodologija je zbog toga što, odmah da se razumemo, ne zbog Srbije, ona je pre svega bila usmerena na one zemlje koje je trebalo da otpočnu pregovore, a evo još ih nisu otpočeli, a to su Severna Makedonija i Albanija.Onda se postavilo pitanje, kako će biti primenjena na zemlje koje su već u procesu? Dakle, Srbija je u tom trenutku otvorila više od polovine poglavlja ukupnih, jer je tada postojao sistem 35 pojedinačnih poglavlja. Onda se postavilo pitanje, a pošto smo mi rekli i predsednik i premijerka, odmah prihvatili inicijativu, time pokazavši potpunu samouverenost i želju u smislu naše opredeljenosti za evropski put, pritom još uvek neznajući kako će ta metodologija da izgleda, jer smo hteli da pokažemo dobru volju i poverenje i rešenost da idemo u tom pravcu. Onda je izbila pandemija i sve prolongiralo, ništa se nije dešavalo cele prošle godine.Zemlje članice su morale zajedno sa komisijom da definišu kako će ta metodologija da se primeni na proces Srbije i donekle naravno i Crne Gore koja je takođe odmakla u pristupnom procesu.Sve smo mi to definisali, ja neću da vas zamaram detaljima, ja sam samo za dva meseca, recimo novembar, decembar, imala preko pa možda i 100 sastanaka na temu nove metodologije sa svim predstavnicima i institucija evropskih, i zemalja članica, itd. Dobila sam odrešene ruke i puno poverenje predsednika i premijerke da uđem u taj proces da se odmah pripremimo za taj proces ovako kako je premijerka objasnila, administrativno, strukturno, da prilagodimo sve ono da bismo iz toga što je prilično zahtevna promena i zahtevna metodologija izvukli najbolje za našu zemlju i naše građane. Pokazali smo čvrstu odlučnost.Mi smo to uradili i to uopšte nije lak posao odmah da vam kažem. Vi znate, vi ste ipak svi poslanici, menjati neke strukture, menjati neke ustaljene obrasce, to nije jednostavan posao. Imala sam punu političku podršku i zajedno smo se dogovarali i došli do najboljih rešenja. U tom smislu je Srbija jedina zemlja koja je to potpuno u svoj sistem unela, dakle u pregovaračke strukture.Jedna, takođe važna novina, jeste da se traži političko vođenje procesa. Šta to znači? To znači da svi najviši zvaničnici, uključujući i predsednika i premijerku, a sreća je da mi radimo u sinergiji, sreća je da su naša Vlada i predsednik na na istim linijama kada su u pitanju ključne reforme i ono što je važno za naš evropski put, da se zaista, posebno u domenu vladavine prava, u domenu koja je ključna i na osnovu koje se meri ukupan napredak zemlje i koja daje mogućnost ili ne daje da se ide u dalje pristupne dalje pristupne korake.Mi smo sve to uradili, već sam to pojasnila, da su se i predsednik i premijerka zaista aktivno i čak i do detalja u nekim oblastima vladavine prava uključili što je i dalo rezultate i što je dalo jedan novi zamajac, jednu dinamiku u celom procesu. Sam proces proširenja, vi vrlo dobro znate, nije nije popularan, posebno među nekim zemljama članicama. Mislim da je premijerka o tome više puta govorila. To nije popularno ni reći javno i oni ne žele to javno da kažu, ali zaista pokazuju neku vrstu otpora za neke dalje korake.Znate šta, ja se ne bih posebno žalila što se tiče našeg puta jer mi smo mnogo uradili i svi znaju da smo uradili i to ne može da se ignoriše. Možda nas frustrira po neki korak koji se ne učini, ali znate, Severna Makedonija koja je promenila ime zemlje, koja je promenila puno stvari politički teških, nažalost, još uvek nije otpočela pregovore, jer zaista postoje otpori ne samo nekih bilateralnih uslovljavanja, nego i otpori prema proširenju.Što se tiče nas, kao što sam rekla, nismo napravili sada neki korak od sedam milja, ali važan korak koji pokazuje da se ne mogu ignorisati napori i uspesi i ono što je pre svega važno za naše građane, znači konkretne reforme koje smo

ali rešenost postoji i mislim da su to svi prepoznali. Mogu da vas uverim da na jednom dnevnom nivou timski radimo i volela bih da se i parlament još više uključi, a dosta je već uključen, zaista, dosta je i uključen, tako da mislim da u toj sinergiji mi radimo najbolje za našu zemlju.Da li je uvek sve idealno, onako kako želimo, daleko od toga, to je težak proces. Znate, potpuno je različit pregovarački proces danas od onoga kako su pregovarale Bugarska, Rumunija, pa i Hrvatska, hajde da kažem ove članice koje su relativno skoro. To je potpuno drugačiji proces. To nam svaki put kažu i predstavnici, da kažem, starih zemalja članica institucija, to je neuporedivo. Ali nije na nama da se žalimo nego da radimo i da odgovorno branimo naše interese i da znamo šta nam je put i naravno da ponekad pokažemo i strpljenje, ali i da jasno predočimo šta su i naša očekivanja od EU i od samog procesa. Hvala. Hvala.Gospođo Mihailović Vacić, Hvala.Hvala na odgovorima. Dobro je čuti eksplicitno sve što ste naveli da ćemo uraditi u narednom periodu. Mislim da je to važno i zbog toga što na taj način šaljemo upravo onu poruku o kojoj je govorila sada i ministarka Joksimović. Najvažnije je šta smo mi uradili, najvažnije je da mi znamo u kojoj meri smo u procesu, u kojoj meri još ima posla i izazova sa kojima treba da se suočimo pred nama, a šta će Evropa da uradi, kao što reče ministarka Joksimović, to svakako nije na nama. Naše je da zbog sebe uradimo sve što je do nas i da počnemo da primenjujemo i živimo prema tim standardima, a šta će druga strana da uradi…Mi smo svedoci da je EU suočena i sa mnogobrojnim svojim unutrašnjim problemima, ali sve to na stranu, mnogo je važno da mi idemo napred i vodimo proces ka potpunom članstvu Srbije u EU, zato što to jeste šansa, zato što to otvara niz novih mogućnosti da građani kroz svoj svakodnevni život osete ono što jesu benefiti jedne velike evropske porodice.Izuzetno je važno što ste naveli i zakone u okviru slobode medija. Mi imamo medijsku strategiju. Ja ne ne propuštam priliku da kada god o tome govorim ponovim da, prema oceni evropskih zvaničnika i medijskih eksperata iz Evrope, mi smo doneli više nego dobru medijsku medijsku strategiju. Ono što je pred nama, a vi ste svakako pomenuli, jeste sprovođenje Akcionog plana za realizaciju medijske strategije i u okviru nje izmena medijskih zakona nekih, kao što je Zakon o javnom informisanju već na kraju ove godine.Pre mesec dana ili nešto manje postavila sam i pitanje u danu za poslanička pitanja Ministarstvu kulture i ministarki Gojković i dobila iscrpan odgovor i raduje me da su formirane radne grupe koje će početi da se čim pre bave izradom novih izmena i dopuna zakona, jer to je ono što takođe šalje poruku da radimo, i to radimo upravo na onome što je Evropska komisija u nekim prethodnim svojim izveštajima navodila kao mesta za poboljšanje i unapređenje.Sada bih volela da vas pitam nešto, i vas i ministra Lončara. Mislim da je mnogo važno što iz dana u dan imamo sve manji broj zaraženih. Mislim da je važno da iz dana u dan imamo sve veći broj vakcinisanih. Verujem da ćemo što je pre moguće dostići taj broj od 50% vakcinisanih. Vi znate da Socijaldemokratska partija Srbije već jedno tri meseca, ako ne i više, sprovodi svakodnevnu i kontinuiranu kampanju u gradovima i opštinama širom Srbije „Vakcinu primi i ne brini“, u okviru koje razgovaramo sa građanima o značaju zaštite i o značaju imunizacije.Mi pokrenuli i započeli kampanju i sa mladima, zato što mislimo da je, bar prema onome što stručnjaci najavljuju, vrlo važno u narednom periodu, bar do jeseni, osigurati i apelovati na što je moguće veći broj mladih da se vakcinišu, jer na jesen stručnjaci upozoravaju da može doći do novog soja virusa, od koga će u opasnosti biti mlađi od 40 godina.Pitam, da li ima ideja, da li neka postoji, o široj kampanji u okviru Vlade ili u okviru Ministarstva zdravlja da se se pokrene jedna šira akcija, da se što je moguće više apeluje i na mlade ljude? Ja ću vam samo reći da tokom naše kampanje „Vakcinu primi i ne brini“ mladi nisu imali ništa protiv vakcine, oni samo jednostavno čekaju taj poslednji trenutak i dok ne budu morali da se vakcinišu ne bi to ni uradili, ali generalno nemaju ništa protiv, pa me zanima da li je u planu neka šira kampanja. Hvala. Hvala.Reč ima predsednica Vlade. **Ana Brnabić** Hvala.Što se tiče šire kampanje, vi znate da smo mi u saradnji sa najvećim festivalima u Republici Srbiji pokrenuli kampanju za vakcinaciju mladih. Ne deluje da ta kampanja u ovom trenutku iskreno daje rezultate koje smo mi očekivali, ali opet sa druge strane moram da pohvalim sve te festivale, i „Egzit“ i „Arsenal fest“ i „Lav fest“ u Vrnjačkoj Banji i mnoge druge festivale, zato što su oni sami preuzeli inicijativu da naprave jedan plan epidemioloških mera, kako bi bili odgovorni festivali prema zdravlju nacije i u skladu sa tim, jer će ti festivali zahtevati da

Mi ćemo videti sada dalje šta ćemo uraditi sa tom kampanjom, tako da očekujem da kako se približavamo tim festivalima da će ipak da raste broj vakcinisanih.Ono što takođe razmišljamo i razmatramo je da čak pokrenemo lutriju, nešto nalik na „Uzmi račun i pobedi“, gde se borimo protiv sive ekonomije i koristimo to da edukujemo građane o važnosti borbe protiv sive ekonomije. Videćemo sad svakako da li tako nešto da uradimo i za vakcinaciju. Hvala mnogo. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Gospođo Mihailović Vacić, želite li komentar? Mihailović Vacić** Želim samo da se zahvalim na iscrpnim odgovorima i sigurna sam da su i građani zadovoljni onim što su čuli od vas danas. Sada bih prepustila vreme i ostalim kolegama pošto znam da za poslednji četvrtak u mesecu je uvek veliko interesovanje i nismo nikada sigurni da li ćemo svi doći na red da postavimo pitanje. Hvala vam još jednom. **Vladimir Orlić** Hvala.Reč ima Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanja će biti vezana za sadašnje probleme.Pitanje

da najveću korist od toga imaju nakupci i prerađivači mleka i da je šest poslednjih godina ista cena mleka kakva je bila i pre šest godina, a da su imputi porasli nekoliko puta.Sa druge strane, ti koji govore kako država nije ništa uradila, zaboravljaju da nikada većih subvencija nije bilo za poljoprivredne proizvođače nego što je poslednjih godina.Isto

pošto je žetva počela šta da rade sa žitaricama koje trenutno treba da uberu sa svojih njiva, a nemaju skladišne kapacitete i svoje silose da mogu da smeste svu to količinu?Pitanje za ministra zdravlja. Poznato je da vakcine koje su primili građani pre šest meseci, rečeno je da šest meseci deluju te vakcine, posle šest meseci treba ponovo građani da se vakcinišu. Od kada će to početi i da li će zavisiti od antitela tih građana koji su već primili vakcinu ili šta će biti kriterijum?To je veoma važno iz razloga ako bi se desilo da oni koji su primili vakcinu se ponovo zaraze, onda nisu ugrozili samo sebe, već i svoje porodice, kolege na radnim mestima, itd.Pitanje za ministarku kulture

pa da mi kao država čuvamo tu tradiciju, da tu učestvuju i Bošnjaci i Mađari sa svojim koreografijama, itd.Mislim da je to neophodno u ovom trenutku da Srbija ono što je njen identitet čuva i nikada ne sme da ga izgubi, ne da nam se nameću samo neke nove vrednosti, a ono od čega smo mi nastali i na čemu počivamo da se zaboravi.Pitanje imam i za ministarku za rad i socijalna pitanja. Sve veći broj maloletnih lica čini krivična dela. Zakon ne prepoznaje sankcije za maloletna lica koja čine krivična dela. Borite se, i cela Vlada i predsednica Vlade da mi vratimo nekada popravno-vaspitne domove, jer ta maloletna lica, možda 5%, 10% sama čine ta krivična dela. Imaju svoje gazde za koje rade i znaju da ako ih sutra neko uhvate da oni neće biti procesuirani, odnosno ta deca ili ta maloletna lica.

i kako oni ljude rade te analize i studije, pokazalo se da imunitet traje duže od šest meseci, ali još uvek oni ne mogu da izađu i da kažu koliko je to. Da li je to devet meseci, da li je to 12 meseci.Šta

i upravo se završava jedna od najvećih studija koja je tako urađena.Očekuje se da oni krajem ovog meseca, juna, podnesu zahtev regulatornim telima, agencijama koje se bave time, da prikažu svoje rezultate, šta se i kako se desilo, i da se početkom jula meseca donese odluka vezano kada će se primenjivati treća doza ili šta već budu rekli.Nije realno da očekujemo da će se tražiti od svih građana koji su vakcinisani da rade antitela, jer je naravno to i skupo i iziskuje još mnogo drugih stvari, da rade antitela, pa tek onda da se proceni da li će ići na sledeću dozu vakcine. To je jedan razlog.Drugi razlog je da nisu samo antitela ta koja daju tačan rezultat da li ste vi zaštićeni ili niste zaštićeni, postoje i neki drugi parametri. Oni se rade manje nego antitela, ali su izuzetno složeni i izuzetno su skupi. Tako da nije realno da to uđe u takvu proceduru da svi mogu da urade.Ono što za sada postoje podaci, što je realno očekivati, a to je da se između devetog i dvanaestog meseca ide na na treću dozu vakcine ili će se posle dvanaestog meseca ići na nove dve doze vakcine.Kažem, ali to je sve pretpostavka na osnovu onih podataka koje imamo za sada. Moramo da budemo strpljivi, da sačekamo. To ne može da se radi napamet, to mora da bude potkovano činjenicama da ne uđemo u bilo kakav problem. Tako da, kako bude za celu Evropu, za ceo svet, kad se stane iza toga to ćemo isto i mi primeniti.Ono što želim još jednom da pomenem, a vezano je za mlade, vezano je za njihova pitanja i za sve ono što se dešava. Ljudi, ne postoji ni jedan jedini dokaz da bilo koja vakcina utiče na sterilitet, utiče na trudnoću, utiče na bilo šta. Ni jedan jedini dokaz.Evo, koliko je miliona, stotina miliona vakcina dato, ne postoji, niti vakcine u svom sastavu imaju nešto što bi moglo da utiče na to. Znači, bukvalno se radi o praznoj priči, priči rekla-kazala i tih ljudi koji se iz nekog razloga bore da ne dođe do vakcinacije.I, ako je to pitanje za mlade, da se kod njih javlja neka dilema, ljudi, ne postoji ni jedan jedini dokaz, kao što su i alergije na neke ili lekove, na polen, prašinu ili bilo šta, da je to nešto što utiče, toga nema u vakcini da može.Ko god ima neku dilemu može da se obrati svom lekaru, može da se obrati svim onim ljudima koji su stručni, koji se bave time i da dobije objašnjenja i dobiju dokaze i da dobiju sve činjenice koje su urađene o tome.Još jednom apelujem na sve, ljudi, mi ne možemo da izađemo iz ovoga dok se nas dovoljno ne vakciniše, posebno mladi. To je jedino rešenje.Hvala.

poslednjih nekoliko godina Ministarstvo turizma, a ne toliko Ministarstvo kulture, jer Ministarstvo turizma izdvaja velika sredstva iz budžeta ne bi li pomogla održavanju manifestacija, festivala kao što je „Egzit“, koji mnogo znači, ne samo Novom Sadu, gradu iz koga dolazim i ja, nego izuzetno znači i za Republiku Srbiju, ne možemo to da ni najmanje potcenjujemo, jer „Egzit“ je nešto pozitivno što stvara dobru, modernu sliku o modernoj Srbiji.S druge strane, ne treba da zaboravimo, mi i treba da budemo ponosni što smo država koja u isto vreme ima i „Egzit“ i „Guču“ i kako se određeni deo našeg društva ponosi „Egzitom“, koji je eto traje od 2000. godine, kada je bio nulti festival pa

koju treba malo da vratimo korenima. „Guča“ predstavlja nešto što čuva kulturnu baštinu Srbije, zbog čega je festival i počeo.Ja sam zagovornik da „Guču“ malo više nekim vrednostima iz kojih je i nastao, a to je podsticanje našeg muzičkog stvaralaštva, onako izvornog, ali opet ne možemo ako hoćemo da pridobijemo neku i novu publiku za ovaj tradicionalni festival Moramo, dakle, da nađemo pravi balans, pa da imamo i jedne i druge sadržaje.Ministarstvo kulture i informisanja podržava obe manifestacije, koje su svakako dobre i za naš imidž prema svetu, znamo koliko stranaca dolazi i posećuje festival i „Egzit“ i „Guču“, tako sigurno i za razvoj turizma, a ne treba da zaboravimo koliko to lokalnim samoupravama znači što se tiče finansijske strane, a ubeđena sam da ste svi svesni toga koliko to znači i za budžet Srbije i da oni davno više samo muzički festivali ili neka puka zabava.Ministarstvo kulture i informisanja se bavi zaštitom kulturnog nasleđa u našoj državi. Evo, sada se nalazimo i završili smo javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti kulturnog nasleđa. Verovali ili ne, mi mnogo svi pričamo o tome, ali naša zaštita kulturnog nasleđa se bazira na zakonu iz 1984. godine kao Zakon o kulturnim dobrima. Znači, mi čak ni zakon u našoj državi nemamo. Srećom, imaćemo ga uskoro.Mnogo mi pomažemo razvoj kulturnog nasleđa, kako vi kažete, i igranje igranje kola, ako ćemo da pričamo običnim našim jezikom, što ponekad i zaboravljamo, da nas razume ovaj običan svet koji nas gleda. Imamo godišnje nekoliko desetina konkursa. Jedan od najbitnijih je svakako „Gradovi u fokusu“. Ove godine imamo istorijski iznos novca koji smo izdvojili u budžetu kulture za to. To je 350 miliona dinara. Izuzetno mnogo gradova je konkurisalo, a u okviru toga mnoga udruženja koja se bave očuvanjem kulturnog nasleđa naše države, kakve su svakako naše tradicionalne igre.Ne znam koliko, vi ste naveli tu nekoliko nacionalnih manjina, da li se uklapaju u igranje kola, ali što se mene tiče dobro došli su svi da učestvuju na na ovim konkursima, pa možda jedni druge da naučimo da igramo različite narodne igre.Ja sam dosta dobra u tom kolu, tako da obratili ste se pravoj osobi koja kako-tako voli da ustane i da zaigra povremeno kolo, iako me viđaju i na „Egzitu“. ja sam taman na pravom mestu da spojim i „Egzit“ i „Guču“, jer imamo oba.Kažem, ne brinite ništa, nisu tu ništa favorizovani Beograd i Novi Sad, Naprotiv, isključeni su iz ovog važnog konkursa. konkursa. Hoću da kažem, evo da dam ideju svima da razmisle o tome i da se od 1. avgusta jave na konkurs predstavnice kulture Srbije i time ćemo mnogo pomoći razvoj manjih gradova i opština. Znači, opet Beograd i Novi Sad ne mogu da konkurišu i u okviru toga ćemo pomoći jednoj lokalnoj opštini ili gradu u Srbiji da dobije svoje pravo mesto na kulturnoj mapi Republike Srbije. Time ćemo pomoći privredni i turistički razvoj.Evo, toliko od mene za sada, da ne bih suviše dužila, jer imamo još nešto malo vremena, da stignu i ostali da postave